skup u Beogradu pitam se da li ispod Narodne skupštine ima nešto da se kopa, pošto koristite veoma nakaradno u prethodnom periodu reč „kopanje“ i time skrnavite rudarsku i geološku struku, a samim tim i 150.000 ljudi koji od nje žive u Srbiji?Znači, ako ste najavili Beograd možda da zatražite pitanje, evo i odgovorićemo, a rekli ste da ispod Skupštine ima navodno nešto da se kopa, pa evo da vam kažemo da u Šapcu nema istražnih prava i tamo ste govorili neistine.Takođe, u Topoli gde smo takođe čuli mnogo neistina u vidu iskopavanja istraživanja litijuma i drugih sirovina, pa smo objasnili da se u Topoli istražuje samo mermerisani krečnjak, građevinski kamen i to na samo šest istražnih polja.Juče je takođe postavljeno pitanje što se tiče Niškog okruga, pa je jedna poslanica izjavila da ima informacije da se istražuje litijum i u okviru Niša, pa evo da vam odgovorimo da apsolutno je i to neistina. Nema nikakvih istraživačkih radova kada je mineral litijum u pitanju u Niškom okrugu, a zapravo ima istraživanja u Niškom okrugu i to na samo tri istražna polja i to u opštinama Niška banja, Rašan i Svrljig.Što se tiče odobrenja za eksploataciju u Niškom okrugu, ima samo eksploatacija krečnjaka i jedno odobrenje za eksploataciju kalcita kao industrijske sirovine.Znači, upotrebljava se nakaradno i zloupotrebljava i rudarska struka i geološka struka. To su vitalne grane i bazne grane naše industrije koje su nam neophodne i za proizvodnju lekova i za pijaću vodu i za naftu koju koristimo za automobile svaki dan, za autobuse, za kamione, gas od koga se grejemo, električnu energiju.Da vas podsetim da i dalje se oslanjamo na ugalj kao baznu energiju da imamo mnogo rudara koji su izgradili ovu zemlju i kojima treba da budemo zahvalni i da zaista malo više povedete računa, gospodo, kada pričate o kopanju nakaradno, kada koristite veoma pežurativne izraze za ljude koji vredno rade svaki dan, koji doprinose našem privrednom razvoju, koji se bore i koje vi vređate svakodnevno na tim tobož protestima i koje tobož organizuju ekološki zastupnici, a znamo vrlo dobro da su to u većini slučajeva oni koji su želeli da imaju korist određenu od pre svega projekta „Jadar“, ali nisu uspeli ili su želeli da se bave drugim investicijama, izgradnjom malih hidroelektrana, pa kada nisu uspeli onda su postali najveći pobornici, odnosno protivnici izgradnje malih hidroelektrana iako ih u Srbiji ima dalekostruko manje nego u bilo kojoj zemlji EU razvijenoj, uključujući i Sloveniju koja je u našem okruženju pa možemo da se poistovetimo.Želim zaista da iskoristim ovaj momenat da stanem u odbranu struke i pre svega i ispred svih inženjerskih komora i rudarskih i geoloških i fakulteta koji su nam preko potrebni da školuju decu za ovaj poziv i za ovu struku, koju već neko vreme unazađujete i zaista se sa mnogo malo poštovanja ophodite prema svim zaposlenima u ovoj struci kojih je preko stotine hiljada.Znači, imajte poštovanja za njihove porodice i za pre svega njihov svakodnevni rad koji nam je neophodan i koji nam je doneo i povećanje plata u određenim delovima Srbije, pre svega u istočnoj Srbiji.Pošto Srbiji.Pošto pominjete i memorandum o saradnji potpisan, koji, opet nemate šta da zamerite tom memorandumu, samo to ne želite da priznate, jer isto tako kao što ste doveli Rio Tinto u Srbiju, prvi bi voleli da ste mogli da ovakav jedan, i dalje ponavljam, sporazum iako je samo u vidu memoranduma,

ovaj projekat ili bilo koji drugi koji se tiče kritičnih sirovina može da se izvede po najvećim standardima i ekološkim i socijalnim i kada su u pitanju zaštita prava radnika, pre svega.Tako da bih vas zamolila da koristite proverene informacije, da pitate kada niste sigurni ili baratate informacijama koje nisu proverene i takođe da zamolim medije da to isto urade, jer je neodgovorno pre svega prema naših građanima da se ophodimo tako prema celoj jednoj struci koja nas je izgradila, othranila još od Srednjeg veka i koja nam je preko potrebna u budućnosti.Danas imamo nažalost sve manje i manje dece koja se interesuju za ove struke upravo zato što je skrnavite svaki dan i nakaradno pričate o nekakvom kopanju. Otvaranje bilo kakvog rudnika je višedecenijski proces, to smo ponovili više puta, i apsolutno se poštuju i zakoni i propisi kada je u pitanju izdavanje i istražnih prava, ali pre svega i eksploatacionih prava koja zahtevaju obimnu dokumentaciju, postupno pregledanje svake dozvole, svakog upita, celu investicionu tehničku dokumentaciju koja mora biti spremna. Znači, niko ništa ne radi napamet, niti radi nešto protiv građana svoje zemlje, niti mu pada na pamet da tako nešto radi.Pod lažnim stavovima braneći tobož čist vazduh i zemlju i čistu vodu zapravo jedini i osnovni cilj je da uradite ono što niste uspeli da uradite na izborima, a to je da dobijete podršku većine građana.Zato sada koristite sve ove metode i taktike i neistine pre svega da biste došli do tog jednog jedinog rezultata, ali nažalost, to se baš ne dešava tako. Tako da, još jednom apelujem na sve, i poslanike, i građane, i medije, i aktiviste, i kvaziaktiviste, i političare i politikante, da se dobro raspitaju, da provere, da traže informacije, dobiće ih.Apsolutno transparentno smo komunicirali svaki put kada je bilo koji deo Srbije u pitanju, kada su bilo koja istražna prava u pitanju ili eksploataciona prava, nemamo šta da krijemo od građana. Da, želimo da podižemo našu industriju, želimo da pratimo tehnološki razvoj, želimo da pomažemo kompanijama u Srbiji, domaćim kompanijama koje se bave razvojem, istraživanjem i tehnologija, kada su u pitanju i baterije i električna vozila, da, i to treba da radimo, treba da im pomažemo i treba da branimo našu industriju.Zato upravo moram da vas podsetim da kada ste doveli „Rio Tinto“ u Srbiju, 2001. godine, nije niko pominjao lanac vrednosti. Nije nikom palo na pamet da priča o lancu vrednosti, ni kada je menjan zakon 2006. godine niko nije pričao o lancu vrednosti, a to znači da dođemo do finalnog proizvoda u našoj zemlji, što ima najveću moguću ekonomsku korist za naše građane. Znači, to je cilj, i ponavljam, ne samo za Projekat „Jadar“, nego za bilo koji projekat, kada je u pitanju istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina. To je jedini put i tim putem, na svu sreću, većina građana shvata šta je i plan i ideja i zamisao uopšte, a da li će doći do te realizacije, pa to zavisi još od toliko faktora. Niko ne može ovde da da tu predikciju koliko će trajati procesi, da li će svi uslovi biti ispunjeni. Ako ne budu ispunjeni, onda projekta neće ni biti, jer neće imati gde ti proizvodi da se plasiraju, prosto i jednostavno. Moraju biti svi standardi zadovoljeni, pre svega ekološki, ali i socijalni, ali i kada su u pitanju prava radnika. I za to, da, najbolji partner jeste Evropska unija, jer oni imaju na svetu najviše standarde, kada su ova pitanja na stolu.Tako da, ja vas još jednom molim i apelujem, a pre svega zbog dobrog informisanja i istinitog informisanja naših građana, a i zbog poštovanja svih zaposlenih u rudarskom sektoru, da ne omalovažavate naše rudare, naše geologe, sve one inženjere i tehničare koji se bave ovim napornim poslom, ali i bravare i električare i ljude sa nižom stručnom spremom, znači svi koji rade u rudarskoj industriji. Nemojte to raditi. Imajte poštovanja za njih. Ako nemate za ljude koji sede u ovoj sali, imajte poštovanja za sopstvene građane, za struku kojom se bave, za struku koju brane, za struku koja nam je neophodna svaki dan. Hvala i nemojte da dobacujete. Hvala vam. Hvala vam.Reč ima Dejan Bulatović. Izvolite. **Dejan Bulatović** Poštovana predsedavajuća, poštovani ministri u Vladi Republike Srbije, poštovane poslanice, narodni poslanici i građani Republike Srbije, ovaj amandman apsolutno ne možemo da prihvatimo, jer bi on naštetio poslovanju RTS-a.Ali ja moram građanima Srbije, kao što je moj prethodnik iskoristio vreme da nešto kaže mimo svog amandmana, moram da kažem i pokažem građanima Srbije

Ja ovde imam original rešenje, kao što vidite, rešenje koje je Agencija za borbu protiv korupcije saopštila vezano za ovoga čoveka, koji je bio i predsednik Upravnog odbora Gradskog zelenila i kaže – mera javno objavljena tom čoveku jeste preporuka da se razreši sa javne funkcije predsednika Nadzornog odbora JKP Zelenilo grada Beograda.Da li je taj čovek bio u SNS-u? Pa jeste. Da li je gospodin Ćuta povezan sa SNS-om? Pa naravno da jeste. Pa to se vidi, najbolja prilika i slika je Ćuskija, koji je naravno kum gospodinu Ćuti. A ko je zapravo gospodin Kovačević? Da mi vidimo o kojoj se to ličnosti radi. Malo zagrebemo, kad ono, opa, izađe slika, jedna lepa velika slika, kad ono gospodin Ćuta sa Ćuskijom, sa Miroslavom Kovačevićem. Šta oni tu diskutuju? Šta mislite šta oni diskutuju? Oni diskutuju kako da sruše šumu, da poseku preko 400 stabala parka koji je bio namenjen deci, tamo igralištima za decu i gospodin Ćuskija, pogledajte šta on radi, gradi neverovatno veliku zgradu, na zgradi bazene, tamo se njegov kum Ćuta malo, kako da vam kažem, brčka, brčka se, uživa tamo na zgradi u bazenu i ko zna šta još tamo rade. Ko zna šta radi Ćuta na tim bazenima. Možete samo da pretpostavite.A da vidite kako je izgledalo to. Pogledajte kako je izgledala šuma, prelepi park,

naš prijatelj koji je osvedočeni veliki ekolog, koji je hteo uzgred, malo da znaju građani, malo je hteo da stavlja one reke u cevi, hajde, nemojte, građani Srbije, baš da zamerite, malo je to reka hteo da stavi u cevi, pa predsednik države nije to dozvolio imamo, naravno, i te slike kako je prišao predsedniku da mu šapne koliko je to važno za Srbiju, baš te reke da idu u cevi, u mini hidrocentrale. I Ćuta je tad odjedanput, kada je predsednik rekao – ne može, da ne može da se na taj način uništava životna sredina, odjedanput Aleksandar Vučić postaje crn, ne valja,

sad kako to, šta se dalje dešava? Da mi vidimo da li to građani Srbije znaju, da vide ko je lažni ekolog Ćuta. Pa malo zagrebemo, to su sve javni dokumenti, sve to možete da vidite, naravno, kada pogledate, kad se malo zainteresujete u APR-u, pa malo pogledate u te neke sudske presude, sve to imate, znate, tamo javno, a malo da vidimo šta je to i kakva je to građevinska dozvola.Kakvu je to Ćuta obezbedio građevinsku dozvolu? Evo, ja sumnjam, Ćuto, da si ti obezbedio građevinsku dozvolu da se ruše ta drva, 400 i nešto drveća da se sruši, da se izgradi tamo neki ogroman objekat. objekat. Znate, građani, pošto Ćuta dođe u majici, pa kao – evo, ja sam taj koji predstavlja levicu Srbije, ja sam taj koji ne poštuje kravatu, mašnicu i kravaticu, pa ja dolazim u majici, ali mu ne smetaju bazeni. Ne smeta mu, građani Srbije, da jede kavijar tamo gore na tim bazenima. Ne smetaju mu i sve amoralne stvari koje se često dešavaju na tim bazenima.

Da uradimo DNK, pa da mi vidimo da to nije slučajno Ćuta. Evo, pozivamo da mi vidimo da nije Ćuta bacio koju flašu baš sa tog bazena.I znate šta, građani Srbije, da samo dobro vidite o čemu se još radi. Ima tu i zabeležbe, pa da vidimo koja je čija firma. Čije su to firme? Ko su to sponzori gospodina Ćute i njegove organizacije? Ne možete verovati, ekološke. Bilo bi fer da on to pretvori u novu organizaciju i da se kaže – organizacija za uništavanje parkova, a da onda uzimaju pare da obezbede podršku nekim preduzećima, evo, mi se nećemo buniti, mi nećemo opstruirati, mi nećemo protestovati, ali vi morate da nas finansiranje, vi morate da nam date pare i mi ćemo da ćutimo.Onaj ko ne da pare, e protiv njega ćemo da protestvujemo, protiv njega ćemo da šurujemo sa raznim kriminalnim krugovima, da organizujemo proteste, pa ćemo sve da uradimo da rušimo ono što je jedino Srbiji važno, a to je budućnost. I, sad Ćuta Jovanović priča nama o jadaritu. Priča nama on šta je to i koliko je to loše.Pa, znate građani Srbije šta je tu loše? Loše je što pare ne idu u njegov džep, što Vlada Srbije i određeni ministri. Recimo, Irena Vujović, ministarka za ekologiju ima ogroman greh, jer neće Ćuti da daje pare da ćuti, jer neće Ćuti da obezbedi privilegije da se i dalje ruše određeni parkovi, da se grade građevinski objekti, da Ćuta ima malo više bazena, na raznim lokacijama u Srbiji. Irena Vujović je tu grešna. I, gde e vam duša Irena kad nećete našem Ćuti da pomognete da gradite, ili naša ministarka Handanović ili naš predsednik Vlade Republike Srbije ili još veći greh Aleksandar Vučić neće da prihvati ucene od Ćute i onih koji ga podržavaju.A ko ga to podržava? Ćutu? Ko ga podržava? Jel treba i o tome da pričamo? Ako Ćuta nastavi da priča na ovaj način, da zamajava, laže građane i izmišlja donećemo i druge fotografije, donećemo druge informacije, a puno toga kompromitujućeg imaš prijatelju. Bolje se pokrij ušima. Nemoj to da radiš. Prestani da lažeš, prestani da napadaš ove poštene ministre, prestani da pominješ ime Aleksandra Vučića, bre čoveče jer sve što si ti izrekao je čista laž.Da građani znaju, poznajemo se nas dvojica, kada ste vi pili vinjak za istim stolom, ja sam pio sok, to vi jako dobro znate.

dobacuju.)Samo polako, šta je bilo? Jel boli istina? Pa, znam da boli, ali građani Srbije treba da znaju, Srbija treba da zna ko je Ćuta, ko je lažni ekolog. Srbija treba da zna da se niko nikada neće predati sa ove strane njima, da ćemo uvek pobeđivati, da će građani Srbije uvek podržati nas, a ne njih, jer nema laži, nema prevare. Na ovoj strani se bori za Srbiju. Ovde su ljudi borci i ovde su ljudi koji se ponose sa svojim predsednikom Aleksandrom Vučiće, sa svojom Vladom, sa svojim ministrima i sve nas je sramota vas, vas lažovčine jedne. Hvala vam.

ne možete to da ignorišete. U drugim slučajevima vi intervenišete, sada niste intervenisali, dozvolili ste i da vređa i da se direktno obraća, a isti član pre toga ministarka, umesto da polaže račun poslanicima, ona ovde drži lekcije, proziva, to ne smete da dopustite.Vi ste predsednica svih poslanika i morate da zaštitite se poslanike. Ne možete da dozvolite da predstavnik izvršne vlasti drži lekcije i tako se ponaša prema poslanicima.

Ako je problem to što su te informacije odgovor na sve neistine koje su se čule ovih dana i u Skupštini i nažalost na ovim protestima, da neko nešto negde kopa, da ima istraživanja tamo gde nema ni jedno istraživanje i to je onda problem da se čuje, ja mislim da to treba da se čuje. Ja čak mislim da to mora da se čuje.Tako da to je ono što je radila ministar u Vladi Republike Srbije.Reč ima Aleksandar Jovanović.Izvolite. Dakle, ovako, znači za vas je Ratko Ristić, profesor lopov,

problem.Pozivam vas, gospođo Brnabić, koja dozvoljavate ovo, što dozvoljavate, vama se obraćam, gospođo Brnabić, da pokažete svi svoju imovinu koju imate i stanove u kojima živite. Ja živim u stanu od 50 kvadrata već pola veka. Znači, sve što imam od imovine, u pravu je Jovanov i onih pet ari zemlje koju mi je poklonio Zlatko Kokanović, nikada se u životu nisam bavio biznisom, niti investicijama.Što se tiče male hidroelektrane, pokažite gde sam ja to gradio malu hidroelektranu? Gde? Gde sam ja to izgradio? Vidite ovo, a vi pokažite gde sam ja to gradio. Ja ću sada vama da pokažem, evo ovako izgleda, gospođo Đedović, vaše ispunjavanje standarda ekoloških. Gde su reke? Gospođo Đedović, vama se obraćam? Neće da me gleda, u redu, razumem.Znači, sve laži koje upućujete ovde. Ja nemam političku stranku, samo da vam kažem to još jednom. Ja se ne bavim sticanjem političkih poena jer nemam stranku, imam pokret, došao sam odavde u ovu Skupštinu, sa Stare planine, sa ovih mesta gde ste sahranili na desetine reka. Ljudi, za to se odgovara. Nisam ovo ja uradio, nego kumi, neki drugi, ne moj, nego Vučićev kum. Ako je neko posekao toliko stabala, to znači da ne bi bilo šumica. Prestanite da lažete, a možete i da nastavite baš me briga.A vi gospođo Brnabić, hajde vaš račun, moj račun. Hajde vaša imovine, moja imovina. Hajde vi svi zajedno, što nemate ništa, a ja stičem bogatstva i kupam se po bazenima. Ko se kupa po bazenima? Vi na Dedinju ili ja u Žarkovu? Sreli smo se vi i ja, gospođo Brnabić, sećate se gde? Evo, neka kaže Ana gde sam je sreo, kao i Vučića, pre tri godine kada ste sahranjivali Rakitsku reku,

da prestanete da uništavate ljudima živote, životnu sredinu, zemlju, vodu i vazduh.Gospođo Đedović, činjenice, hajte sa mnom sada, evo sada odmah sednemo u auto, hajmo u selo Lukovac, kod Cvetka Jovanovića, da vidite kako izgleda pijaća voda, da se napijete vode ako smete sa njegovog bunara. Da li ste čuli za firmu „Eurolitijum“? Čovek je ostao bez vode, zbog sondi koje ste mu zaboli, dali ste dozvolu za istražne radnje. Da. Hajdmo zajedno vi i ja u Krivelj, da ispunite obećanje ono što ste obećali tim ljudima, tim rudarima, gospođo Đedović koje ovde oplakujete. Niko ih ne napada, nego ste ih zaveli u crno, ostavili ste ih bez vode, okruženi brdima jalovine Ziđina koji ste doveli i ovde ne smete da pokažete ugovor sa njima. Hajde pokažite ugovor sa Ziđinom? Koliko zlata Ziđin iznese iz Srbije? Na to pitanje ne smete da odgovorite, nećete da nam kažete to.Znate šta ste vi uradili, patriote? Vi ste Ziđinu osim tih prava da eksploatiše naš bakar i zlato, dali pravo nad vlasništvom na zemlju. Onog momenta kad kupe zemlju, to jest kad dobiju po eksproprijaciji na silu od nekoga ko živi tamo, postaju vlasnici zemlje, vlasnici u katastru. To je najzapadnija kineska provincija, vi ste svoju zemlju prodali toga se vi bojite.Zato će narod da vam izađe na ulice i u Beogradu, i svuda, pa ću da vas pitam šta ćete posle da radite. Verovatno ćete posle toga da kažete, pa taj projekat više ne važi, to što smo potpisali, „puj pike ne važi“, verovatno to. Po drugi put će to da vam se desi.Razmislite dobro šta radite. Još imate vremena da se predomislite, radite direktno protiv ljudi koji žive u ovoj zemlji, koji vam to neće dozvoliti. Ne pretim nikome, razmislite samo na šta će ovo da izađe. Narod vam neće dozvoliti to što ste naumili, zato svi na ulice, ljudi, da se zajedno borimo protiv ovoga. Hvala. Handanović. **Dubravka Đedović Handanović** Hvala predsednice.Evo, pošto gospodin Jovanović se nije bavio, on je želeo da se bavi izgradnjom malih hidroelektrana, ali mu nije pošlo za rukom. Da, nije mu pošlo za rukom, ali se 18. maja 2016. godine obratio Ministarstvu rudarstva i energetike, dostavio dokumentaciju za malu hidroelektranu „Temska“ od 140 kilovata derivacionog tipa na reci Temska. Nije dobijena dozvola. Treba da kažemo stvari onakvim kakve jesu.To da ga zanima životna sredina je isto toliko tačno koliko ga zanima, zapravo i koliko ga boli što nije uspeo da dobije dozvolu za tu malu hidroelektranu, pa je posle krenuo da priča o tome i da se bori protiv njih. Srbija je ta i zemlja koja je jedna od retkih, čak na celom evropskom kontinentu donela propis kojim ne mogu one da se grade u zaštićenim područjima 2020.

nego zato što mislimo da je to dobro, pre svega da bi zaštitili našu prirodnu sredinu i one delove koji su najzaštićeniji, imaju najviše potreba da budu zaštićeni, odnosno delovi koje ćemo nastaviti da štitimo i da čuvamo, ali ne na uštrb toga da se razvijamo. Znači, ekologija i tehnološki razvoj mogu da idu korak u korak. Mogu da koegzistiraju. To je jedini način i jedini put razvoja.Kada pričamo o struci, pošto ste pomenuli struku. Mogu da vas obavestim da se oglasio danas i Rudarsko-geološki fakultet i Geološki zavod i Komora rudarskih i geoloških inženjera Srbije i Savez inženjera rudarstva i geologa Srbije i Tehnički fakultet iz Bora i Rudarski institut iz Beograda, upravo zato da kažu narodu šta misli struka. Struka brani istinu, brani činjenice, brani argumente, ne bavi se manipulacijom, ne bavi se iznošenjem neistina. Nije pitanje da li rudarstvo da ili ne, nego je pitanje kakvo rudarstvo želimo. Da, želimo po najnaprednijim tehnologijama u saradnji sa najnaprednijim zemljama sveta kada su standardi u pitanju.Samo da podsetim. Bez rudara i kritičnih mineralnih sirovina nije moguć tehnološki razvoj, nije moguć ni prelazak na obnovljive izvore energije za koje su tobož ekolozi bore upravo za obnovljive izvore energije. moguće smanjenje klimatskih uticaja, odnosno negativnih klimatskih uticaja na životnu sredinu. Znači da nam sve to treba.Gospodin Ratko Ristić je izdavao građevinske dozvole za male hidroelektrane. O čemu mi ovde pričamo? Pričamo o duplim standardima, pričamo o interesnim grupama, o sopstvenim interesima, o tome da su određeni aktivisti kada nisu uspeli da prodaju zemlju Riu Tintu oni su ih ustupili tzv. borcima za ekologiju, odnosno gospodinu Jovanoviću. Onda, sve to ide tako.Što se tiče Zi Đina. Moram da vas podsetim, a sigurno se pre svega građani koji žive na istoku Srbije sećaju u kakvom je stanju bio RTB Bor, koliko je problema imao, koliko nije radio, a koliko je imao potencijala da radi. Ljudi koji su stvarali taj rudnik i 60-tih i 70-tih godina i koji su stvorili potencijal da Srbija može da bude prvi proizvođač bakra u celoj Evropi, ona je danas na drugom mestu ona je danas na drugom mestu zahvaljujući tim investicijama. Broj dana kada pričamo o emisiji štetnih gasova spao je na nulu prošle godine kada je Bor u pitanju. Merio se više stotina dana pre 12 godina.Prosečna plata je preko 140.000 dinara, jedna od najvećih u Srbiji. To je značajno

jer tamo su najčešće odlazili, mogu da se vrate u taj kraj i inženjeri i ljudi srednje stručne spreme, jer imaju gde da rade, imaju gde da se razvijaju.Što se tiče budžeta gradova istočne Srbije oni su zahvaljujući upravo ovom privrednom rastu i uticaju na privredni rast mogli da povećaju svoje budžete pet i šest puta. Znate šta to znači za jednu lokalnu samoupravu u jednom delu Srbije? Da može više da izdvoji za socijalna primanja, za zdravstvenu zaštitu, da može u komunalnu infrastrukturu da uloži. To je jedini i pravi razvojni put naše zemlje.Znači, da se tehnološki razvijamo, da razmišljamo o novim tehnologijama, da damo mogućnost, pre svega struci da se razvija, da ulažemo u visoko obrazovane kadrove, a to donose nove tehnologije i da čuvamo našu zemlju, da čuvamo našu životnu sredinu i da idemo u korak jedno s drugim. Znači, ne jedno protiv drugih. Ovde niko ne pričao o tome da neko nešto želi da radi na uštrb ni zdravlja ljudi, ni zaštite životne sredine. Ne. Želimo da te dve grane budu na istom drvetu, jer je jedino tako moguće da obezbedimo nesmetan ekonomski rast koji danas Srbija ima, koji je prva u Evropi po privrednom rastu u prvom kvartalu. To je upravo obezbedila ova politika i ova Vlada.

Prekinite da dobacujete. Valjda vas zanima ova tema. Tema nema nikakve veze sa amandmanom, pa sam pustila da ide tema, zato što je za sve građane Srbije. Vi ste „Ekološki ustanak“ valjda je vama posebno važna. Vi ne želite da čujete ni jedinu stvar koju resorni

Nema ni pijaće vode bez geološke struke samo da vas podsetim. Nemojte molim vas o vodi, nemojte o malim hidroelektranama za koje niste uspeli da dobijete dozvole, nemojte o delovima Srbije koji su se podigli i ekonomski i industrijski, koji su vratili Srbiju na mapu, pre svega proizvođača, stavili ih u sam vrh proizvođača određenih sirovina i finalnog proizvoda.Danas imamo i topionicu u Boru koja radi. Da radi. I povećana je proizvodnja za preko 50%. To znači da jesmo drugi po proizvodnji katodnog bakra u Evropi. Znate šta to znači za našu zemlju? Znate šta to znači za industriju? Znate šta to znači na kraju, krajeva za celo evropski kontinent? To je jedini mogući pristup i odgovoran pristup, pre svega ekonomskoj politici, ali i i društvenoj odgovornosti na kraju, krajeva, da smo odgovorni ispred građana, da podižemo zemlju, da podižemo industriju, da ulažemo u nove tehnologije, da radimo to sa najrazvijenijima na svetu.Kritikovali ste kako investitori iz Kine ne poštuju dovoljno standarde. O tome slušamo i čitamo u pojedinim medijima

da koliko je samo i na istoku Srbije smanjeno zagađenje upravo zbog svih investicija u zaštitu životne sredine, a uloženo je preko 300 miliona evra u projekte zaštite životne sredine u istočnoj Srbiji, upravo u okviru strateške saradnje sa Si Đinom.Da vas podsetim, Srbija ima učešće u toj kompaniji. Srbija je vlasnik. Znači, Srbija ima strateško partnerstvo, nikom ništa nije prepušteno.Što se tiče razvoja drugih delova Srbije, sad i tu postoji kritika u smislu eto, sad tu radite sa zemljama iz EU koji opet imaju najveće standarde na celom svetu, ali ni to nije dovoljno dobro, ni to ne valja.Znači, ovde se ne radi ni o konstruktivnoj kritici, ni o argumentima, pre svega, da se nešto popravi, da se nešto, ako može, stavi do znanja, ne, ovde se samo radi, prosto i jednostavno, o jednoj političkoj borbi, nažalost, koju ste izgubili na izborima, i jednim i drugim, i lokalnim i republičkim, i sada pričamo o tome da niste uspeli svoje lične koriste i interese da sprovedete u delo i zato se služite neistinama, zato i širite paniku. Pre Pre svega, ono što je jako opasno, a to je da se ljudi zbunjuju kada je u pitanju zdravlje, kada su u pitanju određene negativne konotacije koju tehnologija donosi, ali koje apsolutno imaju mogućnosti da se sprovedu i sprovode se. se. Svakodnevno mi koristimo tehnologiju, mi svakodnevno baratamo i u drugim industrijama, kada su u pitanju određene materije, materijali, sirovine, svakodnevno.Izvlače se stvari iz konteksta i to građani vide, da ne radite u njihovu korist, nego samo zarad sopstvene koristi, dobijanja i pridobijanja političkih poena, ali mislim da je jasno, činjenice vas demantuju, argumenti vas demantuju, tačni podaci vas demantuju, i što se tiče naziva kompanija, i istražnih prava, i eksploatacionih prava, što se sve preuveličava.Apsolutno, nema mesta i nema nikakvog prostora za to što iznosite, niti je to tačno, a mi ćemo vas demantovati svaki put. Zato smo tu. Nastavićemo da informišemo blagovremeno građane i transparentno, kao što smo to i do sada činili. Hvala vam. Hvala.Reč ima narodni poslanik Branko Lukić.

obratio.Koristiću vreme šefa poslaničke grupe.Moraću da odgovorim na spominjanje imena profesora Ratka Ristića.Dakle, Ristića.Dakle, i danas smo čuli od ministarke Đedović Hamdanović, a juče od kolege Jovanova, da se spominje Ratko Ristić u dva konteksta. Jedan od ovih današnjih je da je on izdavao dozvole za gradnju mini hidrocentrala. Molim vas, ne možemo da dopustimo da se u ovoj kući izgovaraju neistine, pre svega od strane ministara i pripadnika parlamenta.Ratko Ristić je bio član Republičke revizione komisije

Nisu imali ingerencije da izdaju dozvole. Dakle, tvrdnja da je Ratko Ristić izdavao dozvole je, žao mi je što to moram da kažem, notorna laž. To ne možemo da dopustimo da se u ovoj kući, zakonodavnoj, govori na taj način, da bi se neko denuncirao bez osnova.Što se tiče dovođenja "Rio Tinta", pošto se stalno spominje, spočitava da je opozicija dovela "Rio Tinto", mi sa tim nemamo ništa. Mi nismo protiv rudarenja, nije tačno, mi smo protiv štetnog rudarenja. Mora da se nađe balans, da li je nešto isplativo, da li je šteta veća od koristi. Mi smo za to i protiv toga smo da se primenjuju štetne metode štetne metode rudarenja. Protiv toga jesmo. Mi smo za zaštitu Srbije, okoline, zemljišta i vode.Kolega Jovanov, ja verujem da se on nije pozabavio dovoljno radnim iskustvom i školovanjem profesora Ratka Ristića, pa je zato napravio grešku. Ne verujem da bi takvu grešku napravio kada je tvrdio da je on samo šumar. Jer, da vam kažem ko je profesor Ratko Ristić.Profesor Ratko Ristić, profesor univerziteta u Beogradu, on nije samozvani ekolog i morate mi dozvoliti da se ne slažem sa kolegom Jovanovim u ovakvoj kvalifikaciji profesora Ristića. Ratko Ristić je završio Šumarski fakultet, ali smer - odsek za vodoprivredu erozionih područja. Dakle, pre svega, bavio se vodama, ne drvima. To je upravo ono što je najvažnije kod ocenjivanja prihvatljivosti kopanja litijuma u zoni Jadra. Mi ne prigovaramo da li će da bude korišćen ovaj ili onaj bager, nego na koji način se oštećuje priroda, vodotokovi.Dakle, profesor Ristić je diplomirani inženjer vodoprivrede. Doktorirao je iz oblasti hidrologije. Redovan profesor na odseku za ekološki inženjering, zaštita zemljišta i voda na šumarskom fakultetu, potpredsednik naučno-tehnološkog biroa UN, licencirani projektant sa više od 150 projekata u zaštiti od poplava i zaštiti životne sredine. Reći za takvog čoveka da ne može da učestvuje u ovakvim projektima i da je šumar je nedostojno.Svi smo valjda već čuli o štetnim posledicama ispitivanja, pošto su se usled istražnih bušenja, koja su minimalna u odnosu na eksplataciona bušenja, već došlo do prodiranja otrovnih supstanci između različitih slojeva voda. To je problem. vode su problem, a ne Ristić je radio u Vodoprivrednoj organizaciji Beograd kao projektant saradnik na više idejnih i glavnih projekata regulacije korita bujičnih tokova. Ljudi, o čemu pričamo? Takav čovek se denuncira?Da li ovo opisuje nekog nadristručnjaka kada se govori o dolini Jadra? Naprotiv, svakome normalnom bi trebalo da bude jasno da se radi o profilu čoveka koji je upravo pozvan da se pita o ovakvim stvarima.Rekao sam da sam siguran da kolega Jovanov nije detaljno proučio CV profesora Ristića i da je zato napravio grešku, ali dopuštamo i zato kažem - smatrali smo da treba da ovo istaknemo, ali da nastavimo opisivanje prof. Ristića.Molim vas da me zaštitite, predsedavajuća. Zabranjeno je da mi drugi poslanici…

jel?Pošto ste se sami isključili, da li ste završili, ja vas nisam isključivala.

Ratko Ristić napisao je univerzitetski udžbenik pod naslovom „Hidrologija bujičnih tokova“. Dakle, ne smatramo da je zaključak kolege Jovanova da profesor Ristić treba da se drži šume na mestu. Dakle, prof. Ristić se ceo svoj radni vek bavio upravo ovom problematikom koja je ključna za određivanje prihvatljivosti projekta „Rio Tinto“ u Srbiji. Činjenica Činjenica da nalazi ovog svetski priznatog stručnjaka u ovoj oblasti ne odgovaraju potrebama vlasti u Srbiji,

zato što vi pričate neistine, optužujete ljude bez zaista bilo kakvog razloga u ovom trenutku. Dala sam vam da pričate šta god želite, o čemu god želite, na bilo koju temu, ali da nazivate nekoga agentom „Rio Tinta“ za to ste dobili opomenu, tako da će

je recenzirao 10 publikacija iz oblasti zaštite i unapređenja životne sredine, statistike i hidrologije.

Ristić je član Međunarodnog udruženja hidroloških nauka, član Svetske organizacije za konzervaciju zemljišta i voda, član Inženjerske komore Srbije, član Asocijacije prostornih planova Srbije. Od 2014. godine prof. Ristić je rukovodilac doktorskih studija

treba da znamo ko se narodu u Srbiji obraća i kakav je njegov kredibilitet. Njegova uža oblast, naučna oblast kojom se bavi je erozija i konzervacija zemljišta i voda. Ratko Ristić je jedan od vodećih stručnjaka u Srbiji koji treba i mora da se bavi ovom problematikom.Njegovo denunciranje je političko isključivo. Niko mu ovde nije prigovorio na stručnost, nego da je menjao stranke, pa ga narod neće. Koje je to istraživanje

čak i onaj koji je do sada glasao za vladajuće stranke, ne misli tako i podržava, rad i nastupe profesora Ratka Ristića, pre svega zbog njegove stručnosti, ali i zbog njegove očigledne brige za dobrobit Srbije i njenih stanovnika. On je jedan od oslonaca naroda koji izlazi na proteste i koji pruža otpor kopanju litijuma i drugih otrova u Srbiji pogrešnim tehnologijama. Hvala.

Kada pređeš kod Vučića, postaneš estradna pevačica.Gospođo Đedović, da pređemo na stvar, hajte vi sa mnom lepo u Lukovac, kod domaćina Cvetka Jovanovića, da se napijete vode iz bunara kome su zatrovali vodu taj „Eurolitijum“, koga vi pominjete ovde. Hajde lepo, što ste obećali ljudima iz Krivelja, onim ženama koje 70 dana na barikadama sprečavaju „Ziđin“, jer ne može da se živi od njih, da odete tamo i da im ispunite ono što ste obećali. Znate li šta ste im obećali, gospođo Đedović? Baš vas briga, kome ja pričam, vi ste obećali „Rio Tintu“ to što ste obećali.Još jednom poziv svim građanima da u subotu, 10-og, svi izađemo na ulice Beograda i da im jasno kažemo šta mislimo o ovoj politici prodaje zemlje. Hvala vam.Znači, ne sviđa vam se moj sako. Nisam znala da toliko pažnje posvećujete modi, ali razmisliću da li ću ga ponovo nositi.Reč ima Milenko Nisam se bavio detaljno kao kolega biografijom Ratka Ristića i CV-jem, ali sam se bavio njegovim otvorenim pismom upućenim predsedniku Republike Aleksandru Vučiću u kome on kaže, citiram: „Tačno je da sam učestvovao u izjašnjavanju Komisije o prihvatanju tehničke dokumentacije za nekoliko mini hidroelektrana, ali samo do trenutka kada sam bio suočen sa činjenicama o njihovim negativnim efektima“. Dakle, sedeo čovek u Komisiji, izdavao dozvole, primao platu, a onda, pošto je jako stručan, bez prethodnog znanja izdavao dozvole, pa je tek onda shvatio da je to loše i onda je napustio. Eto, toliki je stručnjak.Za ovo o čemu priča nema apsolutno nikakav kredibilitet. Imao je kredibilitet da spreči Ćuskiju da seče šumu da bi pravio zgradu. Za to je imao kredibilitet, a za ovo o čemu priča nema nikakav kredibilitet, a politički kredibilitet Ratka Ristića je toliki da gde god je bio svugde je poginuo, što bi rekao onaj u onoj predstavi. „Đe god sam bio, svugde sam poginuo“, e tako i Ratko Ristić.Prvo je podržavao, bio podržavan od strane od gospodina Jovanovića ovde, pa je prešao da podržava Moramo, pa je prešao da podržava Dveri i Zavetnike, pa je sad završio kod vas ni kriv ni dužan. Pa super je to. Samo ne znam kako je došao od ekstremnog ekstremnog levi kao globalističkih do vas anti globalista, teoretičara zavere, ljudi koji jure marsovce i sve ostalo.Ne znam kako ste uspeli to sve da povežete i to je čovek koji ima kredibilitet. Taj čovek ima samo ogromnu ambiciju i ništa više u životu. Ni znanja onome o čemu priča, nit je potkovan da on priča o onome o čemu priča, niti ima kredibilitet da priča o onome o čemu priča, a sam je rekao da je izdavao dozvole. Tako da, to što ste pročitali, uzmite pa pocepajte jer vam ne valja.

Domu. Stvarno je neprimereno.Evo ja sam čak ublaženo svom kolegi Jovanovu govorio da ne bih izazvao nikakvu reakciju neprimerenu. Ovo je neprimerena reakcija. Ponovo je vređao profesora. **Ana Brnabić** Šta je bila neprimerena reakcija? **Branko Lukić** O profesoru univerziteta. Šta je rekao kolega Jovanov što nije tačno? **Branko Lukić** Rekao je da smo mi sad teoretičari zavere. Šta smo? Ja teoretičar zavere? Izvinite, molim vas. Ja sam normalan čovek sa dve noge na zemlji, vrlo realan. To ne može niko da mi spočitava.Dakle, molim vas da zaštite našu grupu od od neprimerenih napada i neistinitih napada članova vaše grupe.

da je bez ikakvog kredibiliteta. Ponovo je kolega Jovanov, a ja sam pročitao čega je sve profesor Ristić, na svetskom nivou član.

Inženjerske komore Srbije, Asocijacije prostornih planera Srbije.Mislim, reći za takvog čoveka, prvo treba imati kredibilitet u struci pre svega reći za nekoga da nema kredibilitet.Kolega

rekli ste povreda Poslovnika i onda ste nastavili da replicirate i da držite vaš govor. To nikakve veze nema sa povredom Poslovnika.Da li želite da se izjasnimo o povredi Poslovnika o danu za glasanje? Da li želite? (Ne.)U

koji navodno nije izdavao dozvole ali je imao pravo kao član Revizione komisije, kojima je prisustvovao kada su donošene odluke da glasa za i da glasa protiv.Tako

Znači, o čemu mi tačno ovde pričamo?Kada pričamo o struci i zaštiti struke, danas su izašli u javnost 1.300 stručnjaka, profesora, saradnika, naučnih savetnika, inženjera iz komora koje pominjete i sa tehničkih fakulteta i iz Geološkog zavoda, iz saveza inženjera. Znači, 1.300 stručnjaka je stalo u zaštitu struke, u zaštitu i rudarstva i svega onoga što upravo se dešava kada je ova diskusija i rasprava u pitanju i ova uopšte polemika da zaštitimo zapravo struku, da razgovaramo na osnovu činjenica, na osnovu argumenata, a ne na osnovu mišljenja jednog, dvoje ili troje dotičnih osoba koje kada su imale priliku da stanu u odbranu zaštite životne sredine i na Staroj planini i na Goliji i na Kopaoniku nisu to uradili - iz kojih razloga ne ulazimo u to. Nećemo o tome da polemišemo, ali činjenica je da nisu.Znači, da se vratimo pravim informacijama, pravovremenim informacijama, relevantnim informacijama, da ne manipulišemo, izvlačimo iz konteksta nego da pričamo na osnovu činjenica i pre svega da čujemo ljude koji su iz struke relevantni.To da li je neko posao naučne radove na ovu ili na onu temu ili određene članke, poštovanje i svaka čast svakome, ali hajde da pričamo o relevantnim temama.Pomenuli ste i da dopunim samo još jednu informaciju, a tiče se „Ziđina“ i proizvodnje zlata, a tiče se i podataka zvaničnih Narodne banke Srbije koja raspolaže sa nikada većom količinom zlata u svojim rezervama. Čak, 47 tona, od kojih je 30 tona iz upravo Bora, odnosno iz našeg strateškog partnerstva koje imamo u Boru. Svaki gram zlata koji se u Boru proizvede otkupi ga Narodna banka Srbije i to je tačno. Od 47 tona 30 tona je upravo iz Srbije. Ostalo je kupljeno u inostranstvu da bi jačali naše rezerve, da bi ih podizali, što nas danas čini daleko sigurnijim i stabilnijim kada su u pitanju i devizne rezerve i rezerve zlata koje su nažalost bile na istorijskom minimumu samo pre 12 godina. Hvala vam.

se baš ni vi slavno provodili ovde u Narodnoj skupštini dok ste bili predsednica Vlade, naročito kada ste se ponašali kao ovde neki novi ministri, pa smo pokušavali da vam objasnimo da ne smete vi biti politikanti, jer ste članovi Vlade, ono za šta mi sada dobijamo optužbe od strane ministarke Handanović koja nema nikakvo pravo da proziva ili vređa bilo koga ko je ovde izabran na izborima, za razliku od nje koju niko na izborima nije birao, ni na jednoj listi nije bila, niko je nije pominjao u predizbornoj kampanji, nije ni vas, gospođo Brnabić dugo, evo sada uvažavam, na poslednjim izborima jeste, doduše negde su vas na nižem mestu stavili, ali ste izašli na izbore, mislim peta, niste se ni videli na glasačkom listiću.Tako da apelujem još jednom da obavite konsultacije sa ministarkom Đedović da joj objasnite da ne manipuliše ovde.

koji štite struku i rudarstvo. Ne razlikujemo se mi puno u tome. Ovde niko nije protiv rudarstva i ne ne treba manipulisati.Ovde smo protiv rudnika „Rio-Tinta“, rudnika litijuma, koji prevarom pokušavate izgurate. Nakon izbora reč o tome niste smeli da kažete u vašem predizbornom programu i ta prevara neće da vam prođe tek tako. To što ministarka ovde naziva prevarantima i lažnim ekolozima ljude koji su samo juče izašli u četiri grada u Srbiji, u Aranđelovcu, u Šapcu, u Kraljevu, u Ljigu, nijedan jedini minut, sekund na RTS-u o tome nije bio, a ona apeluje na RTS da izveštava istinito. Između ostalog, zato ćemo biti protiv podizanja pretplate RTS-u. Nijedan jedini sekund ne smete da vređate, ministarka, građane koji se bude protiv rudnika litijuma, koji se sa ovakvom vrstom kakva postoji u Srbiji nigde na svetu ne kopa. Mi kažemo – okej, hajde da vidimo, nek kopaju prvo u Nemačkoj, tamo kod Šolca, pa onda da vidimo kako to treba eventualno, eventualno da se otvori rasprava u Srbiji.Dalje, Srbiji.Dalje, kažete mediji da izveštavaju istinito, a ovde ispada da građani Srbije tri puta plaćaju RTS, plaćaju ga iz budžeta, to je novac građana, da li je tako, plaćaju preko preplate koju sad podižete, to je isto novac građana, preko računa za električnu energiju i plaćaju treći put, znate kako, pa upravo preko Ministarstva rudarstva gospođe Handanović, koji je u junu mesecu milion i 700 dinara platila RTS-u. Za šta, pitam ja? Zašto treći put? Zašto bi Ministarstvo plaćalo RTS-u, ako je javni servis budžetiranjem iz redovnog budžeta i iz preplate dužan da informiše redovno, a ne da se ekstra plaća? I onda je normalno da nemate u Dnevniku RTS-a nijedan sekund sa protesta hiljada i hiljada građana širom Srbije, nije bilo ni pre, a verovatno neće biti ni posle.I zato, između ostalog, RTS ne bi smeo da ima povećanje pretplate, a takođe, evo, čitala sam Izveštaj o radu RTS-a za 2023. godinu, čitala sam Plan za 2024. godinu, građani pojma nemaju na šta RTS troši novac, čak i javne nabavke koje su planirane neće biti sprovedene. Ne možete informaciju da dobijete ni po Zakonu o dostupnosti informaciji od javnog značaja, a sa svim spoljnim produkcijama ugovori su proglašeni tajnim, mi ne znamo šta plaćamo, kome plaćamo, za šta, po kojim kriterijumima. Znamo samo da Aleksandar Vučić ili neko od vas može da ušeta usred Dnevnika RTS-a i da taj intervju traje duže od samog Dnevnika, a RTS nijednom nije pozvao nijednog opozicionog lidera u Dnevnik, kao što je, na primer, zvao u neka druga vremena Aleksandra Vučića, kada je bio kandidat Srpske radikalne stranke, ali to sada ne sme očigledno da se dešava.A sada ću još da vam kažem zašto vam građani ne veruju i zašto se bune. I ovo ne kažem ja, ovo kaže Izveštaj Državne revizorske institucije, koja je takođe na dnevnom redu upravljanje opasnim otpadom. Pa kaže: „Utvrđeno je na osnovu zaključaka i nalaza sistem upravljanja“, pazite sad, „rudarskim otpadom u Republici Srbiji nije efektivan, jer operateri odlažu rudarski otpad i upravljaju njime bez dozvole za upravljanje otpadom i nije uspostavljena jedinstvena baza podataka rudarskog otpada“.Pa dalje kaže Izveštaj, koji je sada na dnevnom redu, ne kaže Marinika Tepić, kaže Izveštaj DRI,

Pa kaže: „Nisu stvoreni mehanizmi za potpunu primenu postojećih zakonskih i podzakonskih akata za upravljanje opasnim otpadom, nije moguće utvrditi ukupne kapacitete postrojenja za tretman opasnog otpada u Republici Srbiji, podaci o proizvedenoj količini i tretmanu opasnog otpada nisu pouzdani“.I vama sad treba neko da veruje da ćete nadzirati rad rudnika litijuma i „Rio Tinta“? Pa ovce da vam se ne da čuvaju, a ne rudnik. Sram da vas bude, sve zajedno.Dalje, inspekcija, isto kaže Fiskalni savet i Izveštaj Državne revizorske institucije, kaže – imamo inspektore, pa će oni nadzirati. Pa sami izveštaji, takođe koji su na dnevnom redu, kažu da polovina inspekcijskog kapaciteta nije popunjena. U Srbiji postoji angažovano samo 55% od neophodnih inspektora, podvlačim, za zaštitu životne sredine.Pa ko vama da veruje da bilo šta možete da nadzirete? Pa vama inspektori ne mogu da uđu u Bor, u „Ziđin“, ne mogu da vam uđu u „Linglong“ u Zrenjaninu, u „Juri“, bilo gde, država u državi. Pa vama čak i kad se desi da neki inspektor može da uđe i napiše nalog, pa niko to ne poštuje. Niko to ne poštuje. Evo, ministarka Vujović zna na Savkom vencu, inspektor za nelegalnu gradnju izađe, stavi žutu traku, zatvori gradilište,

A smeni se načelnica inspekcije koja je izdala to rešenje. Ona bude smenjena na kraju.Što se tiče takođe jednog od prethodnih govornika, koji je rekao da je ogroman problem što na građane, naročito na mlade, utiču influenseri, referisao se na društvene mreže itd, želim da vas podsetim na još nešto. Nakon najtužnije godine za nama, prošle godine, nakon majskih tragedija, dan kasnije održana je sednica Vlade Republike Srbije, u kojoj piše u zaključku: „Nalaže se Ministarstvu pravde i Ministarstvu informisanja i telekomunikacija da u saradnji u roku od mesec dana, dakle, rok je istekao pre godinu i po dana, razmotre mogućnost pooštravanja sankcija za nepoštovanje propisanih obaveza pružalaca medijskih usluga, uključujući internet i druge elektronske platforme, kao i društvene mreže u pogledu zabrane programskih sadržaja kojim se ističe i podržava nasilje, kriminalno i drugo nedozvoljeno ponašanje, emitovanje scena brutalnog nasilja i drugih sadržaja koji mogu teško da naškode fizičkom, mentalnom i moralnom razvoju maloletnika“.Poslednja tačka 10. u tom zaključku: „Vlada će u roku od 10 dana, dakle, od 4. maja 2023. godine, formirati Radnu grupu za bezbednost dece na internetu, dok će razmotriti uvođenje mere zabrane pristupa sajtovima „Dark net“ i

ne mogu čak ni da izađu do nekog hodnika, da se ovde približe sali, odmah trče za njima pripadnici obezbeđenja. Znači, lepo im dozvolite da prisustvuju ovde, pa da čuju kako se ovde ponaša i verujte mi ako želite da doprinesete boljoj atmosferi i u ovoj sali to ćete učiniti direktnim prisustvom medija dok traje zasedanje neprekidno, a ne selektivno i ne da izbacujete fotoreporter, koji koji mi ne beleže audio ton dva minuta nakon što uđu da naprave prve kadrove.Tako da koristim javno priliku i čekam vaše izjašnjenje. Da li ćete i kada dozvoliti prisustvo svih zainteresovanih novinara sa balkona ovde Narodne skupštine, jer ako su tamo mogle da se pentraju poslanice SNS, kao na tribine stadiona, da šire neke transparente onda valjda i novinari koji ovde zarađuju platu, ovo je njihovo radno mesto mogu tamo da sede i prate, a ne, kažem da ih držite kao u getu. Hvala vam Hvala vam Poštovana predsedavajuća, na član 104. povreda Poslovnika.Neverovatno građani Srbije kada pogledate kolika mržnja iz ove žene kipti, mržnja prema nama poslanicima SNS, prema Vladi Republike Srbije, prema Milošu Vučeviću, prema predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću,

griže savesti, pitam da li je moguće u ovoj situaciji bez bilo kakve zadrške rekla da roditelji nemaju tapiju na bol posle toga, evo, posle godinu dana ponovo spominje tu tragediju. I, to što se uprepodobi, pa promeni glas i dikciju, nimalo ne menja činjenicu da je jednako odvratno da takva osoba govori o toj temi baš kao što je bila i onda kada je roditeljima rekla da nemaju tapiju na bol i tu se ništa nije promenilo.Zaista promenilo.Zaista ne razumem tu potrebu ovih ljudi da stalno govore o stvarima o kojima bi najpametnije bilo da ćute, da imaju trunku morala, da imaju trunku osećanja prema tome šta izazivaju svojim glupostima kod ljudi oni bi bar prećutali neke teme o kojima imaju potrebu da govore.Što se tiče svega ostalog prosto je neverovatno da nam oni koji su i poslanike izbacivali iz sale danas drže predavanje kako treba da uđu i novinari i treba da uđu na balkon zato što neko ima potrebu da bude slikan 24 sata? Pa. neka angažuje sebe i fotografa koji će da je prati po ceo dan, pa će valjda i tu potrebu svoju zadovoljiti. Hvala.

litijuma, takođe isto i sve što se događa vezano za rudnik Bor.Pre svega bih naglasila da inspekcija Ministarstva životne sredine

smo sedam puta ove godine bili u kontroli. Dakle, imali smo takođe i pisano neke privredne prestupe, ali smo sugerisali i na ubrzavanje izrade studija za određene segmente.Kada govorimo generalno o ministarstvu i drugim drugim subjektima koje kontrolišemo, moram da naglasim da smo imali preko 1465 nadzora, preko 190 rešenja izdatih, 1693 dopisa, 42 prekršaja, sedam privrednih prestupa, 77 zabrana i to je sve urađeno na osnovu 64 inspektora koja su svakodnevno po Srbiji.Kada govorimo svakako o litijumu i projektu Rio Tinto, moram i danas da podsetim građane Srbije, baš zato što se skupljaju unapred i zato što su uplašeni, da je to i dalje strah bez ikakvog razlog. Dakle, moram da istaknem još jednom da studija nije poslata Ministarstvu. Dakle, niko zvanično nije poslao studiju o kojoj možemo da razgovaramo, na osnovu koje možemo da raspravljamo. Dakle, sve se raspravlja bez činjenica, bez dokumentacije koja je ispred nas.Pominjao se ovde i profesor koji ekspert, verovatno, u svojoj oblasti, kao što ste rekli i jeste, ali se pominjao baš kao neko ko je glasan protiv Rio Tinta i ove vlasti, ali on kao ekspert trebao bi da zna kakve su zakonske procedure pošto znam da je sarađivao i sa Ministarstvom tesno za vreme vlasti SNS. Tada nije pominjao sve negativne posledice na rudarenje litijuma, ali isto tako sam sigurna, pošto i poznajem profesora lično, dakle, da sigurno zna kakve su zakonske procedure koje važe u Republici Srbiji. Zato me izuzetno čudi kako je dozvolio sebi da unapred, apriori komentariše, dakle, bez činjenica, a nadam se da kada činjenice budu pred svima nama, da će onda dati svoj ekspertski sud.Takođe je narodna poslanica pominjala Savski venac, evo, ovde sam zapisala, ali ne mogu da samo vidim zašto je aludirala i na šta konkretno. Što se tiče opštine Savski venac, ja odavno nisam predsednik opštine, nadležnosti inspektora opštinskih nisu dakle, građevinske, kako bi zaustavili nelegalnu gradnju, ali apelujem na građane ne samo na opštini Savski venac, nego svuda, širom Srbije ukoliko vide takvu pojavu da se ona i kazni, a čula sam da je bilo i trake, a već nakon nakon toga šta se događa, to možda prevazilazi nekoga ko vodi stranku na Savskom vencu, ali hvala na svakoj prijavi i sugestiji, dakle, uvek se trudimo da osluškujemo potrebe građana i da postupamo po zakonu.Takođe, Savski venac je opština gde SNS je pokazala da radi u korist svih građana, dakle to se pokazalo na prethodnim izborima, iako su mnogi proglašavali pobedu i godinu dana pred izbore. Srpska napredna stranka će i dalje vredno raditi u korist svakog građanina i trudićemo se da unapredimo centralno gradsku opštinu, ali isto tako i sve opštine u Srbiji, naročito kada govorimo o zaštiti životne sredine.Još jednom da samo istaknem vezano za vezano za Rio Tinto i za litijum, dakle, bez pune zaštite zdravlja ljudi, životne sredine, mi nećemo ništa dozvoliti, dakle, nijedan projekat bilo kojoj kompaniji.Ukoliko se dokaže suprotno, odnosno da nema negativnog uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi tu šansu ne želimo da propustimo i nećemo zarad dobrobiti građana Republike Srbije, do tad vas molim da svi sačekamo.Dakle, studije da se zvanično predaju i da komentarišemo o njima i da čujemo i kritike i pohvale i dobre primere i sve ono što će izaći nakon te studije i u ostalom zvanično će to biti obaveza ministarstva da odgovori na svaku primedbu, produžićemo rokove sa zakonom koji ćemo usvojiti do kraja godine ovde u Narodnoj skupštini, odnosno imaćete i narodni poslanici pred vama zakon da možemo da raspravljamo raspravljamo o njemu, gde će se i pooštriti upravo sve te mogućnosti i procedure kako bi upravo u skladu sa evropskim zakonima unapredili

Hvala.Sada molba za sve da se vratimo na amandman koji je podneo narodni poslanik Vladimir Pajić.Može replika.Samo da se vratimo pošto čak ni taj narodni poslanik više i nije u sali, pa toliko o tome koliko su važni ovi amandmani, u stvari da su podnošeni samo da bi se kupilo vreme za neku drugu raspravu.Izvolite, gospođo Tepić. Zahvaljujem i želim da se zahvalim kolegi Jovanovu što je pomenuo tu moju izjavu, naravno izvučenu iz konteksta, koja nije bila odgovor roditeljima nastradale dece, nego delu advokata koji su pokušali da zloupotrebe te tragedije i sa namerom da ta tema ne ostane zatvorena samo unutar porodica, da ostanu same, već sa ciljem da celo društvo i cela kriza u kojoj smo se našli mora da nađe izlaz, a vi ste u tom momentu ubijali anketni odbor koji je bio jedina instanca da se ove dve tragedije dodatno ispitaju i da li je sistem u nekoj od njih zakazao.Za jedno sam siguran da jeste, to je ubistvo u Malom Orašju i Duboni, „Ribnikar“ smo ostavili da se struka izjasni. Dužna sam da to odgovorim, jer je ovo zaista besprizorno manipulisanje tom izjavom.Ono što je problem oko Rio Tinta i rudnika litujuma što vam građani niša ne veruju. Ja ne znam da li vi shvatate ključni problem. Vi možete najbolju studiju na svetu da iznesete, najbolji film da napravite o tome, ne znam gde da odvedete ljude, ne veruju vam zao što ne postoji država, ne postoji sistem, ne postoji nezavisno sudstvo, ne postoji samostalno tužilaštvo, ne postoje inspektori, naročito za zaštitu životne sredine, pa čitala sam vam šta piše izveštaj državnog revizora za opasan otpad i naročito za otpad od rudarstva. Znači, ne veruju vam ljudi. Ja ne znam kako da to shvatite.Vi hoćete da otvorite raspravu nakon što ste potpisali sa svim njima to što ste potpisali pre dve li tri nedelje. Kad? Kad? Krili se do 24 sata pre potpisivanja krili ste dolazak, krili ste da potpisuju tri liste, šta se potpisuje i da nismo bili pažljivi ne bismo ni videli među potpisnicama jedan od direktora Rio Tinta, pa kako to prvo potpišete, a onda kažete pričaćemo o tome. Zato vam ljudi ne veruju.Trebalo je da uradite obrnuto. Da prvo se otvori tema i ne način da je otvori Aleksandar Vučić onog momenta pre dve godine, što bismo rekli, kada je zapljunuo temu Rio Tinta, to je bio kraj bilo kakve normalne rasprave i zato vam niko ne veruje i zato imate problem. Sve se uradili naopako.Da ne kažem u međuvremenu, ovde sedi ministar za čije vreme ministar pravde je pravna država doživela slom, rušenje u Savamali i to vas je obeležilo i evo ga sada ponovo ministar u Vladi, pa umesto da bude odgovoran, on je nagrađen.I moram da se zahvalim gospođi Brnabić na toleranciji, samo tako nastavite, moram da priznam , bez obzira što nam se ne sviđa šta čujemo sa one strane, a verovatno ni drugoj strani šta čuje sa naše strane, mogućnost da se ipak replicira u više navrata i da se ipak bolje raspravlja je zaista kvalitet i ja vas molim da ne odustanete od toga i da sada, nadam se, iz ovih cipela, vidite kako je biti i raditi za Narodnu Skupštinu, a ne bahato se ponašati kao neki od članova Vlade, danas ne svi. Hvala. Samo da reagujem, istini za volju, što se tiče anketnog odbora, da se ne vraćamo na to i ne zloupotrebljavamo. Svi se sećate da su roditelji stradale dece, tražili da ne radi anketni odbor tako da je bezveze da se politički oko toga prepucavamo.Izvolite, Dubravka Đedović Handanović.

Hvala predsednice. Moram da pojasnim još jednom šta je tačno potpisano. Pošto smo čuli niz neistina o tome kako je nešto odlučeno, kako su neki ugovori potpisani i kako se nešto počinje. počinje. Potpisano je, tačnije rečeno i precizno rečeno pismo o namerama. To znači da postoji određena namera ukoliko se svi preduslovi ispune i ukoliko se svi uslovi ispune da bi se ta namera sprovela u delo.Namera je da imamo čitav zaokružen lanac vrednosti u našoj zemlji, od sirovine do proizvodnje baterija, koristeći najveću i najbolju tehnologiju, do proizvodnje električnih vozila, koje evo, bili smo svedoci da već počinje u Srbiju u Kragujevcu i to nemaju zemlje u okruženju, nemaju ni zemlje u okruženju koje su članice EU, a Srbija je to postigla i želi da nastavi da se razvija kada je u pitanju proizvodnja električnih automobila, autobusa, jer to upravo ide u prilog i smanjenju zagađenja i čistijem vazduhu i smanjenju štetnih gasova i pre svega doprinosu da se borimo protiv klimatskih promena.To je namera da zapravo sarađujemo sa najrazvijenijim zemljama u Evropi i da takođe u tome što je potpisano u memorandumu o razumevanju koji je pravno neobavezujući dokumenat, a to pravnici znaju šta znači i zato se i zove memorandum, zato se ne zove ugovor, pričamo o tome da ćemo sarađivati u razvoju ljudskih resursa, razmeni tehnologija, razmeni i primeni pre svega saradnje u nauci, znači da dolazimo do najboljih naučnih rešenja za upravo razvoj novih tehnologija i da ćemo sarađivati na primeni najviših ekoloških, socioloških i upravljačkih standarda.Znači to je ono što je namera i što je potpisano, ništa nije odlučeno, nikakva dozvola nije data ne postoji apsolutno nijedan dokument kojim su građani obmanjeni, kojim je rađeno nešto što nije transparentno, a to nam govore oni koji su izdali devet istražnih dozvola u periodu između 2001. godine i 2012. godine, upravo za ovaj projekat, koji nisu pričali o lancu vrednosti, koji nisu pričali o proizvodnji ni baterija, ni električnih automobila, ni novim tehnologijama, ni razmeni znanja i iskustava, kada su ljudski resursi u pitanju, ni primeni najviših ekoloških i socijalnih standarda, a onda pitaju kome i kako će građani da veruju. Jasno je, zakon je izmenjen 2006. godine, upravo u prilog privatnim investitorima i to ćemo to ćemo ratifikovati i na tome radimo, upravo da bi zaštitili državu i građane. Eto, pitaju nas oni kako da nam neko veruje.Takođe, tih devet istražnih dozvola koje su izdate za ovaj projekat do 2012. godine, izdati su bez postojanja bilo kakve strategije kada je u pitanju razvoj ovog sektora.Znači, pričamo o tome kako ovde neko nekome može da veruje? Pa, mislim da je jasno da apsolutno, još jednom ponavljam, nije ni jedna dozvola izdata, a biće izdata ukoliko se svi uslovi ispune, upravo oni na koje su se obavezali svi oni koji su potpisali to pismo namere. Znači, svi moraju da poštuju i ekološke standarde i socijalne standarde i to da u Srbiji apsolutno postoji zaokružen lanac proizvodnje. To je ono što je važno.Ono što je takođe važno, a što smo čuli i što opet moram da ukažem na nepravilno iznošenje podataka i informacija, a to je da se dozvole za odlaganje jalovine, koja se smatra rudarskim otpadom, odlaže trenutno u Srbiji u skladu sa tehničkom dokumentacijom za svaki pojedinačan projekat koji je upravo predmet izdavanja dozvola.Dozvole za rudarski otpad se izdaju na osnovu Uredbe koja je doneta 2018. godine, koja se primenjuje od 2020. godine, ali, nažalost, nikome nije palo napamet da takve uredbe za odlaganje rudarskog otpada donosi pre 2012. godine. Sada tobož je to glavna tema.To

primenjenih rešenja da bi se uredba ispoštovala, da, radi se svakodnevno. Svaka kompanija će ispuniti zahtev koji je propisan regulativom, ponavljam, koja se primenjuje od 2020. godine i koja je u skladu sa najvećim normama i regulativom koja se primenjuje i u EU, odnosno u najrazvijenijim zemljama kada je ova oblast u pitanju.Povećali

Zapravo, 263 nadzora u 2023. godini u odnosu na 167, 2022. godine, tako da nije tačno da nijedan rudarski inspektor ne može da uđe u bilo koji rudnik ili u bilo koji predmet eksploatacije. Da, može, ulazi, ulazi svakodnevno i pregleda i daje do znanja i stavlja primedbe i one se otklanjaju i to govore ovi podaci.U prvih šest meseci 2024. godine imali smo 153 nadzora, što znači da ćemo skoro 100% povećati broj nadzora samo u poslednje dve godine. To je ono na čemu se radi i ono što treba ljudi da budu svesni.Skrnavljenjem struke, pežorativnim izrazima „kopanje“, „kopati“ se upravo minimalizuje i kompromituje struka iz koje dolaze ti inspektori. Nama su ti inspektori bitni i mi njih želimo da motivišemo, da ih angažujemo, da apsolutno budu dostupni i da budu motivisani na tržištu da se bave ovim poslom, ali s jedne strane imate kritiku što se inspektora tiče, a s druge strane skrnavite struku.Da, ovde se radi upravo o struci koja nam je od izuzetne važnosti, koju moramo da zaštitimo, a o tome niko ne priča nego se koriste izrazi koji su toliko nagrdni i pežorativni da samim tim se stavlja upravo u jedan negativan kontekst cela struka. To ne smemo da dozvolimo i to nećemo dozvoliti.To što su određeni narodni poslanici rekli da treba da imamo apsolutno s jedne strane i poštovanje standarda, s druge strane i razvoj i nove tehnologije, to želimo i da postignemo i to ćemo postići. To se postiže napornim radom i naporom koji je uložen upravo da se najveće svetske kompanije kada je u pitanju i tehnologija i razvoj baterije, ali i domaće naše kompanije koje su već prisutne na tržištu u Subotici, koje želimo da razvijamo, pre svega da mogu da se takmiče u Evropi i u svetu i na globalnom nivou i sa kompanijama sa zapada i sa kompanijama sa istoka.Imamo, hvala Bogu, znanje, imamo volju, imamo ljude koji to mogu da iznesu i zato ih i motivišemo ovakvim pristupom i ovakvim potencijalima za razvoj kojih nikada nismo imali više i iskoristićemo svaki od njih.Hvala. Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik gospodin Marijan Rističević.Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za kulturu i informisanje, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Reč

kada je ta informacija ovde objavljena podatkom i činjenicom da deo opozicionih lidera nije želelo da aplaudira našim strelcima. Dakle, to pokazuje ne koliko je njima stalo do strelaca, nego koliko im je stalo do zemlje koja je putem

medalju.Dame i gospodo narodni poslanici, ovde se jedan vremešni student požalio da ga nema nešto na RTS-u, pa da se ja sa njim kladim da je njega, recimo, uživo prošle godine na kanalima RTS-a bilo više nego predsednika Republike, kome je zamerio na čestom navodnom pojavljivanju. Evo, ukoliko njega uživo na RTS-ovim kanalima u prošloj godini nije bilo više nego predsednika Republike, ja ću podneti ostavku,

je, takođe, jedan opozicioni poslanik rekao da mi ovom taksom zavlačimo ruke narodu u džepove. Pa, nisu to naše ruke. To su ruke ovog vašeg opozicionog lidera. Nismo mi trgovali sekundama. Nismo mi ni u RTS ulazili motornim testerama da ih prisilimo da i dalje trguju sekundama sa nama. To je radio vaš opozicioni lider koji je formirao tu listu sa kojom ste vi ovde ušli. Dakle, on je trgovao emisijama, sekundama. Nisu to naše ruke, već vaše.Mi u RTS-u nemamo ni portira. Vladajuća većina nije promenila nikog od upravnog i tog nekog uredničkog dela, dok vi imate urednike. Recimo, naši su danas osvojili medalju. Ajde da vidimo te vaše urednike, recimo, nekog zabavnog programa ili kako se to zove. Recimo, oni tri godine finansiraju emisiju koja se zove „Jedan dobar dan“. Tri godine finansiraju emisiju koja ne postoji na RTS-u, a direktno to radi urednik koji je vezan za neke opozicione lidere, pa da vidimo čije su to ruke u džepovima građana.Znači, ukoliko ta urednica finansira emisiju sa 120 hiljada evra tri godine, to je ravno, gospodine Jovanov, ja sam računao, dve bronzane medalje na Olimpijadi. Nije bila, ali je osvojila 120 hiljada evra. To su dve bronzane medalje.Još nešto, za 2023. godinu ta urednica vezana za opozicione lidere je najavila još 200 hiljada evra za finansiranje emisije koja ne postoji. Znači, to je jedna zlatna medalja.Znači, gospođa je uspela da ne bude na Olimpijadi, ali da osvoji dve bronzane medalje i jednu zlatnu, da toliko košta njeno angažovanje, odnosno da toliko plati emisiju koja se zove "Jedan dobar dan", koja nije postojala na RTS, nije se emitovala, ali je bila plaćena.Tako su te vaše ruke vaših vođa, opozicionih lidera, u RTS-u, i to duboko u džepovima građana. Nismo mi od javnih poslova pravili privatne biznise, to ste vi, to su vaši lideri, to su vaši urednici. Hvala.

pozdravim mog brata i prijatelja Ratka Ristića, profesora, koji je okupio narod koji je uz njega, juče, u Aranđelovcu, u Šapcu, biće i u Beogradu. To je čovek koji voli svoju zemlju, čovek koji je priznat svuda u svetu, samo ga vi ovde nazivate barabom. Malo pre slušam ovoga što ima dva stana, penthause, Đuku. Kaže - baraba. Ratko Ristić baraba. Aj, ponovi još jednom, Đuka, što si meni rekao. Baraba Ratko Ristić. Jadno je to. Ej, ljudi, takve ljude da nazivate barabama i lopovima! Profesor univerziteta.Što se tiče rasprave o "Rio Tintu", ona je već bila, ako se ne sećate, podsetiću vas, pre dve godine. Srpska akademija nauka i umetnosti se odredila po pitanju tog projekta. Akademici Kostić, Šolaja, pokojni Stevanović, jel su i oni barabe? Za vas su akademici i profesori barabe. To je tragedija ovoga što se zove srpsko društvo koje vi vodite. Takvo društvo nema nikakvu perspektivu. Ono je osuđeno na propast, ono je osuđeno da nestane, jer ste za šaku litijuma prodali srpskog seljaka.Zato poziv još jednom svima da u subotu, 10-og, kada vam ističe rok da povučete ovaj ludački dokument koji ste potpisali, odustanite od toga, ljudi, ja vas molim. Nemojte to da radite svojim ljudima, svojoj zemlji, svom narodu. Odustanite od tog projekta, to narod neće. Morate da slušate narod.Možete da pričate do sutra ovde vaše projekcije o nekakvim milijardama, o zlatnom dobu. Od toga neće biti ništa. Srpskog seljaka nećete terati sa njegove njive. To mora da vam bude jasno. Hvala. Hvala. Dame i gospodo narodni poslanici, da budem do kraja dosadan, ja sam i dalje za eksploataciju litijuma po najvišim ekološkim standardima EU. To od početka tvrdim, to sam tvrdio. I kada je Vlada donela uredbu, rekao sam sledeće. Ja jesam dosadan, ali nisam naneo štetu svojoj zemlji.

usvojili prostorni plan sa namerom da tu bude fabrika električnih automobila Volvo. Znači, dobili smo parametre, usvojili smo, investicija je bila teška 1,2 milijarde, 3.300 zaposlenih, da se proizvodi 250.000 električnih automobila godišnje. To je vredno pet milijardi, pet milijardi BDP najmanje vredan od tih automobila. Šta se desilo?Onda su mangupi tipa Ćuskijini sa bazena pravili demonstracije, Vlada je donela tu uredbu i zbog nedostatka komparativne prednosti Volvo je odustao i otišao u Slovačku.Vi ste, gospodine, bili teška štetočina po pitanju ekonomije Srbije, a ja imam pravo da budem dosadan, ali nikada neću biti protiv svoje zemlje, nikada neću nanositi štetu njenoj ekonomiji, vojnoj moći itd. Ja ću i dalje da budem seljak patriota, a vi se nemojte pozivati na seljake. Vi ste od jednog seljaka uzeli komad zemlje. Taj seljak je od ove vlasti dobio šest miliona dinara, a kad mu je došla kontrola da proveri ekološke standarde u njegovom gazdinstvu, ustanovljeno je da on nije ni najmanje uslove ekološke ispunio

Zahvaljujem se.Za razliku od nekih koji prave protest da bi reketirali investitora, pa kad investitor da dovoljno novca onda prekinu protest i za razliku od nekih koji dobiju zemljište u Nedeljicama da bi upravo zbog toga pravili protest i tako zarađuju novac, jer njima politika služi da bi došli na lukrativni način do novca, kao što je ovaj preko puta, ja sam u životu radio, za razliku od nekoga ko se vucarao po ulici. Vrlo sam ponosan na sve ono što sam uradio, a nažalost, nemam penthaus, ali bih voleo da imam i trudiću se u životu da ga imam.Međutim, nije to tema. Tema je kako ovde neko dolazi do sredstava i kako finansira svoje aktivnosti političke. A ja ponavljam - tako što reketira investitore tako što ih uslovi - pravićemo protest, pa kada počne da divlja, onda investitor dođe, pa mu plati nešto i onda on prekine protest. Inače je postao veliki ekolog kada više nije mogao da dođe do dozvole za mini hidrocentralu i takav danas priča ovde nekom o tome kako se on bori za zaštitu životne sredine. Ovo nisam čuo ja bez veze, nego od njegovih članova, od Pirota do Beograda, i svi ga karakterišu kao ozbiljnog prevaranta.To o kome ja imam mišljenje i kakvo imam mišljenje o tom profesoru o kome ste govorili, znate, kada neko promeni pet partija, pa ode od one krajnje levo liberalne do ultra neke konzervativne desne, a samo da bi svoju političku ambiciju zadovoljio, pa naravno da ću ga nazvati kako sam ga nazvao. On nema nikakav kredibilitet i apsolutno takva osoba ne zaslužuje nikakvu pažnju i sa naučnog aspekta, niti sa političkog, niti sa bilo kakvog, taj čovek jednostavno nema nikakav karakter i njegova reč ne vredi ni pišljivog boba. Zahvaljujem. Hvala, gospodine Đukanoviću.Gospođa Marinika Tepić, izvolite. **Marinika Tepić** Ja sam se javila za repliku nakon izlaganja ministarke Đedović.Imam dva konkretna pitanja i tražim dva konkretna odgovora. Koliko tačno republičkih inspektora za rudarstvo imate, pošto je dugo važila informacija da imate samo jednog? Dakle, koliko tačno imate inspektora na republičkom nivou? Da li biste bili ljubazni da nam ovde pročitate šta ste tačno potpisali tog čuvenog petka, pošto smo mi iz medija saznali samo za krovni memorandum i ništa drugo što se tamo potpisivalo nismo imali priliku da čujemo? Vama nije problem pretpostavljam, to nije neka dokumentacija od 100 strana, da nam ovde lepo iščitate i da cela javnost čuje šta ste vi lično tačno tamo potpisali i šta je direktor "Rio Tinta" tačno tamo potpisao.Treće, nemojte da zamerate građanima ili nama kada u ime građana ovde kažemo da vam ljudi ne veruju. Apsolutno ništa lično, ali sam isto dužna da kažem zbog građana i zbog vas da se struka naročito za vas izjasnila da vam ne veruje. Znate li zbog čega? Zato što kada ste dovedeni u "Komercijalnu banku", najjaču državnu banku tada, ona je rasprodata ili prodata ubrzo posle toga i smatralo se da ste zbog toga dovedeni. Kada ste dovedeni u sektor za rudarstvo i energetiku, EPS je ponovo ušao u problem i u kolaps. Taman je malo stao na noge sa novim direktorom Tomaševićem, malo se sredio, malo je krenula i bolja proizvodnja i da se sistem revitalizuje. Vi ste sad ponovo nastavili tamo gde je Grčić stao. Nikada veći uvoz struje. Mi ne znamo, naravno, ni za koliko novca. Dušan Nikezić je o tome jutros pričao, postavio vam direktna pitanja i očekujem da odgovorite, ali toliko sam htela. Hvala.

odnosno taksa, smanji na 40 dinara i objasniću kasnije zašto baš 40 dinara.Naše obrazloženje je jednostavno. U kampanji za parlamentarne i predsedničke izbore 2012. godine Aleksandar Vučić je najavio ukidanje TV pretplate i zamislite zaista je ukinuo TV pretplatu, odnosno šalim se, nije je ukinuo samo je promenio naziv, pa to više nije pretplata, nego je to sada TV taksa i to moraju da plaćaju svi, čak i oni koji nemaju televizor i koji ne gledaju RTS. Znam takve slučajeve. Postoje u Srbiji građanke i građani koji ne gledaju, znači, nemaju TV aparat, ali su prinuđeni da plaćaju TV taksu i čak na sudu vode sudske sporove sa RTS-om.Tako da, nas dvoje smatramo da je nepotrebno da se plaćanje ove takse produži nakon 1. decembra tekuće godine, jer javnost nema nikakve informacije o tome kako se troše ova sredstva, a Javni medijski servis je odavno postao partijski servis SNS i privatno privatno propagandno glasilo režima.Tako da RTS ne izveštava o onome što je zaista važno, što muči naše građane, jer da izveštava sinoć bi bio na protestu u Šapcu, i mogao bi da se lično svaki građanin koji gleda RTS uveri da nije istina ono što je poslanik Živan Bajić, doktor iz Šapca govorio i pogrešno citirao Biljanu Stepanović. Namerno ju je pogrešno citirao. On je rekao da je Biljana rekla da nije stručnjak za litijum, ali da se protivi tom projektu.Istina je da je Biljana Stepanović novinarka koja se bavi ekonomskim temama rekla da je ona stručnjak za ekonomiju i da projekat „Jadar“ nema finansijsko opravdanje da je zarada Srbije tu sam oko 30 miliona evra godišnje i da će nam trebati 600 godina da se litijum kopa u Rio Tintu da bi mogli da vratimo zaduženje za jedan besmislen projekat kao što je EKSPO 2027. To je prava istina što je Biljana Stepanović juče rekla.Da je RTS bio tamo i da je uživo prenosio protest građani bi Srbije znali šta je istina i da je istina što ja govorim, a ne ono što govori poslanik SNS. Hvala. Hvala.